(HDZ)** Idemo na 24. točku - Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Hrvatskog sabora Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnio je ovaj Prijedlog odluke na temelju članka 84. Ustava RH i članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor predlaže da se prijedlog odluke raspravi po postupku propisanom za Konačni prijedlog zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, uvaženi zastupnik i predsjednik odbora, Vladimir Šeks rekao je da nema potrebu dodatnog obrazloženja. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Za raspravu nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.